Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 18. töönädala neljapäevast istungit. Head ametikaaslased, meil on nüüd järgmine protseduur vaja ära teha. Seoses Riigikogu liikme Ants Laaneotsa tagasiastumisega asus täna, 13. juunil Riigikogu liikmeks asendusliige Mihkel Lees. Järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Palun teid Riigikogu kõnetooli.

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Aitäh!

Esiteks on Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ettekanne kuni 30 minutit. Juhataja võib kokkuleppel ettekandja aega pikendada. Siis on küsimused. Iga Riigikogu liige võib esitada ettekandjale ühe suulise küsimuse. Ja siis on läbirääkimised. Sõna võivad võtta üksnes fraktsioonide esindajad. Mul on hea meel paluda Riigikogu kõnetooli ettekandeks Eesti Panga president Madis Müller. Palun!

Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu! Olen teie ees selleks, et anda taas ülevaade Eesti Panga tegevusest. Tänan teid selle võimaluse eest!Kuna keskpanga tegevusega seotud teemadest on viimase aasta jooksul kindlasti kõige rohkem tähelepanu saanud kiire kiire hinnatõus ja kõrged intressimäärad, siis tahaksin alustuseks rääkida just inflatsioonist, majandusest ja rahapoliitikast. Täpselt nädala eest otsustasime Euroopa Keskpanga nõukogus esimest korda peaaegu viie aasta järel langetada intressimäärasid. Enne seda oli alates 2022. aasta suvest kestnud euroala ajaloo kõige kiirem intressimäärade tõstmise periood. Viimase üheksa kuu jooksul olid intressimäärad püsinud stabiilselt kõrgel. Intressimäärade langetamine sai võimalikuks tänu Euroopa Keskpanga nõukogu piisavale kindlustundele, et kiire inflatsioon euroalal on lõpuks taltunud ja naaseb hinnastabiilsuse eesmärgi juurde, mille järgi kasvaksid tarbijahinnad 2% aastas.

tõstnud Euroopa Keskpangas euroala baasintressimäärasid kokku kümme korda – see on euroala ajaloos kõige järsum intressimäärade tõstmise tsükkel. Ent teisalt ei ole euroalal ka nii kiiret hinnatõusu varem nähtud.

Alustasin just hinnatõusu temaatikast, sest hinnastabiilsuse tagamine on Eesti Panga ja teiste euroala keskpankade peamine ülesanne. See on stabiilse majanduskasvu üks nurgakividest ja läheb inimestele kõige rohkem korda, sest see mõjutab nende igapäevast toimetulekut. Läinud aastal küsisime Eesti inimestelt, mis on nende suurim majandusmure. Pea kolm neljandikku vastanuist seadis esikohale kiire hinnatõusu. Sama mustrit näeme ka värskes Eurobaromeetri küsitluses. See näitab, kui tähtis on, et keskpank oleks valmis kiirele hinnatõusule reageerima. Kiirel hinnatõusul on ränk mõju nii majandusele kui ka üksikisikute heaolule. Keskpanga ravim intressimäärasid tõstes on küll kibe, aga paraku vajalik. Läinud aasta oktoobris nägime, et keskpanga poliitika oli juba avaldanud tuntavat mõju: toonud kaasa laenukasvu aeglustumise, hoidnud mõnevõrra tagasi üldist majandusaktiivsust ja aidanud aeglustada hinnatõusu. Sellisel intressimäärade tasemel paistis hinnastabiilsuse eesmärk juba saavutatav. Peamine küsimus edasiseks oli, kui kauaks peavad intressimäärad sellele kõrgele tasemele jääma. Peale intressimäärade saab keskpank majanduses ringleva raha hulka ja hindu mõjutada finantsvarade, näiteks valitsuse võlakirjade ostmise ja müümisega. 2014. aastal käivitasime niinimetatud laiendatud varaostukava, et ergutada euroala majandust ohtlikult aeglase hinnatõusu oludes. Pandeemia alguses suurendasime võlakirjaoste, et tervisekriisile ei lisanduks finantsturgude kriis. Eelmisel aastal leidsime aga Euroopa Keskpanga nõukogus, et euroala majandus ja finantssektor nii ulatuslikku tuge enam ei vaja ning aeg on küps võlakirjaportfelli vähendada. Selle tulemusena kahanes euroala keskpankade võlakirjaportfell läinud aasta lõpuks ligi 243 miljardi euro võrra 4,7 triljoni euroni. Euroopa Keskpanga nõukogus langetatud rahapoliitilistele otsustele tagasi vaadates saan öelda, et neil on olnud oodatud mõju, need on meid hinnastabiilsuse eesmärgile lähemale toonud, kuid me ei ole veel päris sihil. Euroopa Keskpanga värske prognoosi järgi aeglustub inflatsioon 2%‑ni 2025. aasta teiseks pooleks. Selle saavutamiseks peavad aga intressimäärad eeldatavasti veel mõneks ajaks siiski keskmisest kõrgemale jääma. Siia jätkuks on sobilik rääkida Eesti Panga majandustulemustest, mida rahapoliitilised otsused vahetult mõjutavad. Nii nagu 2022. aastal nii ka eelmisel aastal mõjutas intressimäärade tõus negatiivselt paljude keskpankade majandustulemusi. Eesti Pank teenis siiski tulu, mida saime kasutada selleks, et osaliselt taastada aasta tagasi kasutusele võetud finantspuhvreid. Mäletatavasti sai Eesti Pank 2022. aastal intressimäärade intressimäärade tõusu tõttu oma väärtpaberiportfellilt kahjumi, mille katmiseks pidime käiku laskma varasemate aastate kasumitest moodustatud riskieraldised. Neid puhvreid taastasimegi ja pärast seda oli ka meie 2023. aasta kasumiaruandes tulemiks null. Lugupeetud Riigikogu liikmed! Nüüd aga lühidalt Eesti majandusest, mille arengut on keskpank jälginud tavapärase tähelepanuga. Eesti majandus langes mullu teist aastat järjest. Majanduse käekäiku mõjutasid negatiivselt mitu tegurit. Eksporti piiras nõrkus meie peamistel eksporditurgudel, sealhulgas Skandinaavias, kus Eesti kaupade ja teenuste konkurentsivõimet

Euroala intressimäärade tõus muutis investeerimisprojektid kulukamaks ning laenu võtnud peredele jäi vähem raha muudeks kulutusteks, sest nende intressikulud olid suuremad. Teisalt kasvas huvi säästa, mistõttu kasvasid jõudsalt tähtajalised hoiused. Võrreldes [teiste] Euroopa [riikide majandustega] mõjutasid Eesti majandust negatiivselt ka heitlikumad energia hinnad ja asjaolu, et valitsus sekkus majandusse erinevate tugimeetmetega suhteliselt vähe. [kehtestatud] sanktsioonide tõttu paljud varasemad ärimudelid enam Eesti ettevõtjate jaoks ei toiminud. Ettevõtted on küll asunud otsima alternatiive ja uusi turge, kuid need muudatused võtavad aega. Aasta kokkuvõttes kahanes Eesti majandus püsihindades 3%. Seevastu jooksevhindades on Eesti majandus tublisti kosunud. Pandeemiaeelse ajaga võrreldes on meie sisemajanduse kogutoodang kolmandiku jagu suurem. tähelepanuväärne, et tööturg on majanduslanguses seni väga hästi vastu pidanud ja hõive oli eelmisel aastal lausa läbi aegade suurim. hinnatõus läinud aastal ikka veel hoogne, ehkki 2022. aasta tipuga võrreldes märksa aeglasem. Eestis kallines tarbijakorv aasta kokkuvõttes 9,2%. Seda vedas hinnatõus, mis kestis energiakriisi algusest kuni 2023. aasta kevadeni. Alates läinud aasta aprillist kuni aasta lõpuni hinnatase Eestis enam sisuliselt ei kerkinud. See tähendab, et keskmise palga ostujõud jätkas järk-järgult taastumist. Läinud aasta detsembriks oli Eesti hinnatõus kahanenud aasta võrdluses 4%‑le. Inimeste Inimeste tarbimisvõimet ja seekaudu ka majandusaktiivsust kujundab nüüd aga hinnatase, mis on umbes kolmandiku võrra kõrgem, kui see oli kolm aastat tagasi.

Enam kui 60 päeva üle maksetähtaja läinud laene on praegu sedavõrd vähe, et need moodustavad laenuportfellidest pankadel vaid 0,3%, samas kui näiteks 2008. ja 2009. aasta kriisi ajal oli probleemsete laenude osa 25 korda suurem, tipnedes 7,5%‑ga kogu portfellist. Ettevõtted on suuremate laenumaksetega toime tulnud tänu varasematele headele aastatele, kogutud puhvritele ja kasvanud käivetele, mida omakorda on vedanud hinnatõus. Märkimisväärseid probleeme ei ole me näinud ka kinnisvarasektoris, mis võinuks finantssüsteemi mõjutada pankade kaudu, kes on kinnisvarasektorile laenu andnud. Majapidamiste maksevõime on püsinud hea tänu sellele, et kasutusele on võetud varasemaid sääste, tööpuudus on kasvanud üsna vähe ja palgakasv on jätkunud. Keerulisest majandusolukorrast hoolimata on laenude kättesaadavus Eestis püsinud hea, ehkki laenunõudlus on samal ajal mõnevõrra vähenenud. Eesti pankade kasumid suurenesid mullu märkimisväärselt, kuna intressimäärade tõustes kasvasid laenudelt teenitavad intressitulud kiiremini kui hoiustele makstavad intressid. See tõi kaasa avaliku diskussiooni pankade kasumite täiendava maksustamise üle.

See nimelt vähendab pankade vahendeid, millest katta suurema võimaliku tulevase kriisi korral võimalikke laenukahjumeid. Keskpanga hinnangul on Eesti pankade kapitalipuhvrid lähitulevikus siiski piisavad.

Räägin veel meie niinimetatud makrojärelevalve, finantsjärelevalve meetmetest. Läinud aastal otsustasime mõnevõrra leevendada reegleid, mida pangad peavad järgima eluasemelaenude pakkumisel. Kuna kodulaenude intressimäärad olid juba tõusnud üsna kõrgele, [otsustasime], et pangad [ei pea] laenuvõtja maksevõimet tunduvalt kõrgemate intressimäärade korral Pankade kasumite kasvu valguses hindas Eesti Pank koos Finantsinspektsiooniga konkurentsi Eesti kodulaenuturul. Leidsime, et konkurents Eesti laenuturul on nõrgem kui suures osas arenenud riikides ja see avaldub peamiselt kõrgemas laenuhinnas ehk intressimääras. Tegime ka ettepanekuid, mis parandaksid kodulaenuturu toimimist ja soodustaksid panganduses konkurentsi. Need on eelkõige laenude refinantseerimisega ehk oma kodulaenu kolimisega ühest pangast teise, mis meie hinnangul võiks olla klientide jaoks lihtsam ja soodsam. Nende ettepanekute elluviimine eeldab osaliselt ka seadusemuudatusi, mistõttu loodan, et selleteemalised arutelud jõuavad peagi ka siia saali. Nüüd aga lühidalt veel muudest teemadest, mille kallal Eesti Pangas eelmise aasta jooksul töötasime. Pöörame järjest rohkem tähelepanu meie kriisikindluse parandamisele. Seaduse järgi on Eesti Panga korraldada, et sellised elutähtsad teenused nagu maksed ja sularaharinglus toimiksid ka hädaolukorras. Läinud aastal laiendasime elutähtsat teenust osutavate pankade ringi, kellel peab olema valmisolek pakkuda Eestis teenuseid ka kriisiolukordades. Swedbanki, SEB, Luminori ja LHV kõrval on nüüd elutähtsa teenuse osutaja ka Coop Pank. Lisaks uuendasime makseteenuste ja sularaharingluse hädaolukorra lahendamise plaane, et olla nendes valdkondades kriisideks veelgi paremini valmis.

Julgen väita, et kogu kriisivalmiduse kontseptuaalses lähenemises on Eesti Pank saanud euroalal tunnustatud arvamusliidriks.

koos kõigi elutähtsat teenust osutavate pankadega makseteenuse õppuse. USA rahandusministeeriumi eestvedamisel toimus Põhja‑ ja Baltimaade ühine küberõppus Northern Bastion. Testisime ka Eesti Panga protsesside toimepidevust ja sarnasel kursil jätkame kindlasti selgi aastal. Kriisikindluse teemaga on osaliselt seotud ka Euroopa Keskpanga digieuro arendusprojekt. Digitaalne euro oleks edaspidi veel üks alternatiiv, mis tagaks maksete toimimise isegi siis, kui kaardisüsteemid või elutähtsat teenust osutavad pangad mingil põhjusel ei tööta.

Üks Eesti Panga ettepanek, mida möödunud aastal koos Rahandusministeeriumiga edasi viisime ja mis on edukalt seaduseks saanud, puudutas niinimetatud ümardamisreeglit. Sellega soovisime vähendada vajadust juurde toota ühe- ja kahesendiseid münte. Olen seda teemat ka varem siin saalis ja fraktsioonidega kohtumistel tõstatanud ja mul on tõesti väga hea meel, et see ettepanek leidis Riigikogus teie toetuse jõustub tuleva aasta alguses. See tähendab, et füüsilistes müügikohtades tekib kaupmehel kohustus ümardada sularahamakse korral ostukorvi lõplik maksumus üles- või allapoole lähema viie sendini.

Müntide taasringluse suurendamine on vaid üks osa tegevustest, millega Eesti Pank toetab kestlikumat majandamist. Jälgime kestlikkuse põhimõtteid ka oma investeeringutes ja panga töökorralduses. Niisamuti arendame pidevalt oma töötajate teadmisi ja võimekust, et kliimamuutuste ja nende pidurdamiseks rakendatud meetmete mõju oma analüüsides, prognoosides ja riskihinnangutes paremini arvesse võtta. Nagu hiljuti siin saalis arupärimisele vastates nentisin, on kliimamuutustel ja nende ohjamiseks mõeldud kliimapoliitikal märkimisväärne mõju nii majandusele kui ka finantssüsteemile ja mõistagi peavad keskpangad seda arvesse võtma. Eesti Pank nõustab valitsust erinevatel majandusteemadel. Ka möödunud aastal muu hulgas hoiatasime, et sügav ja püsiv lõhe valitsussektori kulude ja tulude vahel ei ole jätkusuutlik ning hakkab majandust koormama. Äsja kärpis reitinguagentuur Standard and Poor's Eesti riigireitingut. Oluline põhjus oli Ukraina sõja lähedus ja selle negatiivne mõju meie majandusele, kuid selles otsuses mängis rolli ka Eesti riigi võla kiire kasv. Me soovitame eelarve tasakaal võimalikult ruttu taastada. Koos intressimäära tõusuga on suurenenud võla teenindamise kulud, mis jätavad valitsusele järjest vähem paindlikkust teiste kulutuste üle otsustada ning vähem võimalusi majandusele tuge pakkuda, kui see peaks vajalikuks osutuma. Tingliku puhvrina tuleks käsitleda ka valitsuse piisavalt madalana hoitud võlakoormust, mis jätab Eesti riigile võimaluse keerulises olukorras raha juurde laenata. Eesti Panga soovitus on olnud, et Eesti kehtestatud riigisisesed eelarvereeglid peaksid olema mõnevõrra rangemad kui Euroopas ühiselt kokkulepitud reeglid, et hoida võlakoormuse kasv kontrolli all ning koguda headel aegadel piisavalt reserve. Pikemas vaates toetavad korras riigirahandus ja väike võlakoormus kindlasti ka Eesti konkurentsi‑ ja kasvuvõimet. Eesti majanduse konkurentsivõimet lahkasime läinud aastal põhjalikult ka keskpanga keskpanga korraldatud avalikul seminaril, kuhu kaasasime muu hulgas Soome Panga kolleegid, [et õppida] nende riigi kogemusest. Arutlesime koos ettevõtjatega, kas Eesti pika[ajalise] majanduslanguse taga on ajutised raskused või on majanduse kasvuvõime saanud püsivamalt kahjustada. Eesti Panga hinnangul võiks selline monitooring ja arutelu toimuda ühiskonnas pidevalt. Kasutan võimalust tänada Riigikogu majanduskomisjoni, kes tegi mullu otsuse kokku kutsuda konkurentsivõime eksperdikogu, kus osalesid ka Eesti Panga esindajad. Äsja oli teema Riigikogu saalis ka olulise tähtsusega riikliku küsimusena ning töö tulemusena valmib peagi lõpparuanne analüüsi ja soovitustega. Rahvusvahelise koostöö kohta on hea meel mainida, et esimest korda sai Rahvusvahelise Valuutafondi ehk IMF‑i Põhja- ja Baltimaade valijaskonna direktoriks inimene Baltimaadest, läinud aasta algusest on selleks Leedu keskpanga endine president Vitas Vasiliauskas. Tema kolmeaastase ametiaja jooksul osaleb valijaskonna juhtimises koos Leedu ja Lätiga esimest korda ka Eesti. Samuti otsustati läinud aasta lõpus IMF‑i kvoodireform fondi laenuvõime säilitamiseks, mis eeldab ka Eestilt lisamakset,

Kokkuvõtteks: aeglustunud hinnatõus euroalal on peatanud intressimäärade kiire tõusu tsükli ja võimaldanud Euroopa Keskpanga nõukogul teha juba esimese intressimäärade kärpe. veel ei tähenda, et intressimäärad kiiresti alanevad. Me ei ole siiski oma eesmärki saavutanud. Majanduses laiemalt hinnasurvet iseloomustav alusinflatsioon on veel kiire ning samuti on kiire teenuste hinna tõus, mida mõjutab euroalal samuti jätkuvalt tempokana püsiv palgakasv. Nii nagu nägime maikuu esialgsest hinnangust euroala inflatsioonile, võib hinnatõusu tempo ka ajutiselt uuesti kiireneda. Eesti majanduses jätkus esimeses kvartalis langus, aga aasta teise poole suhtes oleme optimistlikumad. Energia hinnad on langenud, inimeste ostujõud paranenud, investeeringud kasvanud, tööjõukulude kasv aeglustub ja prognooside järgi peaks ekspordi sihtturgude nõudlus hakkama järk-järgult taastuma. See annab lootust, et ka Eesti majanduse olukord tervikuna hakkab paranema. Paari päeva pärast avaldame Eesti Panga uuendatud majandusprognoosi täpsemate numbritega. Teisalt püsivad tõsised riskid. Sõda Ukrainas on kestnud kolm aastat. Tekkinud on uued sõjakolded Lähis‑Idas ning pinged suurriikide vahel on järjest teravnenud. See võib uuesti kergitada energia, muude sisendite ja transpordi hindu ning seeläbi kiirendada ka üldist hinnakasvu. Äsja sai valitud Euroopa Parlamendi uus koosseis, mis võib samuti seada Euroopa majandusele uusi suundi. Euroopa Keskpank ja Eesti Pank aga jätkavad pingutusi oma peamise mandaadi ehk hinnastabiilsuse saavutamiseks. Siinkohal lõpetan. Tänan tähelepanu eest ja olen valmis vastama kõigile teie küsimustele. Aitäh!

iga paari aasta tagant toimuva majapidamiste finantskäitumise uuringu kaudu. Võib öelda, et Eestis on sissetulekute ebavõrdsus

Jah, ma arvan küll, et ka jaeinvestoritele, kohalikele jaeinvestoritele Eesti riigi võlakirjade emiteerimine on hea plaan, mida võiks proovida. Kuna kogemust veel ei ole, siis on raske hinnata, kui populaarseks see võib osutuda.

need jõuaksid Eestis tarbimisse ja seeläbi toetaksid meie majandust pisut enam, võrreldes välismaale makstavate intressikuludega.

Urmas Kruuse, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Te viitasite mitmetele kriisidele, mis tootsid inflatsiooni. See ei ole kellelegi saladus. Aga kas on uuringuid või on teil teadmist selle kohta, kui palju nendes kriisides kasutati ära võimalust hindu lihtsalt tõsta, ilma et sellel oleks olnud otsene seos kas sisendite või muu põhjusega? Ja küsimusest]. Öeldakse, et inimesed võiksid teatud juhtudel hääletada jalgadega ja valida kas teise toote või teise ettevõtte, aga millegipärast seda ikkagi ei juhtu. Kas on teada, kui palju selles mõjus oli ka sellist psühholoogilist momenti?

Ju ikkagi oli ka piisavalt seda, et kliendid otsustasid kas mingite soodsamate alternatiivide kasuks või siis pisut vähem tarbida. Aga tundub, et

Kristina Šmigun-Vähi, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Minu küsimus puudutab välisettevõtetele pangakontode avamise raskust.

Aitäh küsimuse eest! Ma pean ütlema, et ma ise olen viimase aasta jooksul suhteliselt vähe kuulnud sellest probleemist, et välisettevõtted ei saa Eesti pankades kontosid avada.

Need kliendigrupid, keda sihitakse, on ka erinevad pangad. Nii et kui üks pank võib-olla mõnele ettevõttele, mis tundub talle liiga riskantne, ei taha teenuseid pakkuda, siis mõni teine pank võib seda teha.Aga ma ei oska

baaspangateenuseid alati saada. Aga ma oskan vaid soovitada. Minu järel astub kõnepulti Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, võib-olla oskab tema veel täpsemini sellele küsimusele vastata. Ma näen, et ta juba teeb märkmeid. või vastupidi? Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Te ütlesite oma ettekandes, et mõne päeva pärast avaldatakse värske majandusprognoos.

Selle taga on ühelt poolt Euroopas tervikuna majanduse järkjärguline taastumine, mis tähendab Eesti eksportööridele paremaid võimalusi oma kaupade ja teenuste müügiks. Ja teisalt juba enam kui aasta jooksul Eesti inimeste ostuvõime järk-järgult paranenud. Seni on sellega käsikäes käinud selline üleüldine ettevaatlikkus, muu hulgas oma isiklike kulutuste tegemisel, mis on väljendunud ka näiteks hoiuste mahu

julgus taas tarbida ja Eesti ettevõtjatel investeerida. See kõik võiks järk-järgult ka Eesti majanduse olukorda parandada.

mis ootab meid ees ja kas majandus hakkab paranema. Te küll mainisite, et eeldused selleks on täiesti olemas ja eksport

Signe Kivi, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud president! Eesti Panga aruandes on välja toodud organisatsiooni väärtused, avalik suhtlus, kultuuritegevus ja Eesti Panga muuseum. Teame, et endiste panga presidentide hulgas on ka neid, kes on ise kaunite kunstide poole pöördunud. Ma jätkuvalt küsin oma valdkonna kohta, nii nagu ka eelmine kord, kui te meile esinesite: mis on saanud Eesti Panga kunstikogust? Kas seda täiendatakse? Ja kus võiks seda eksponeerituna näha? Aitäh küsimuse eest! Eesti Panga kunstikogu on väga hästi hoitud Eesti Pangas. Me eksponeerime

Mainisite samuti seda, et kliimaeesmärgid ja kestlikkuse teemad on Eesti Pangas olulised. Võib-olla avaksite natukene rohkem seda, milline on käibemüntide

Kui muudest pangateemadest rääkida, siis tõesti, võib-olla kõige suurem mõõdetud jalajälg – me tõesti proovime oma keskkonnajalajälge mõõta – tuleneb meie investeerimisportfellist. Me oleme võtnud endale eesmärgi seda seda süsteemselt ette vaadates vähendada. Oleme seda ka juba teinud. Näiteks, kuna Eesti Panga investeerimisvaradest umbes kümnendik on on investeeritud aktsiaindeksitesse, siis me oleme valinud sellised indeksid, mis võtavad arvesse ka ettevõtete keskkonnajalajälge ja proovivad sellest lähtuvalt lähtuvalt seda portfelli keskkonnasõbralikumaks nihutada. Ka organisatsioonis tervikuna me oleme muu hulgas saanud Eesti Pangas niinimetatud rohekontori sertifikaadi, mis viitab sellele, et me oma igapäevastes tegevustes oleme säästlikud ja teadlikud. Aga keskkonnateemad selgesti seonduvad meie analüüsidega nii makromajanduse vaatenurgast kui ka finantssektori riske hinnates. Just seetõttu, et nii kliimamuutused kui ka kliimapoliitika mõjutavad majandust piisavalt palju, tekitades teatud sektoritele võimalusi, teatud ettevõtetele riske.

Peeter Tali, palun! Austatud juhataja! Lugupeetud president! Te kirjeldasite Eesti ettevõtluskeskkonna riske agressorriigi naabruse tõttu. Meil on riigikaitses olulised võimelüngad ja siin

kõige parem majandusnõunik soovitate? Ei ole konsensust otsustavaks maksutõusuks ega ka olulist konsensust kulude kärpimiseks. Kas peaks üleüldse võtma need riigikaitsekulud sellest eelarve tasakaalu

püsivaid kohustusi ja tekitab kulutusi, mis ei ole ühekordsed, vaid tõesti jätkuvad läbi pikkade aastate, siis on on tõesti tähtis, et sellele suudetakse vastu panna ka püsivamad tuluallikad, et see ei [tooks kaasa] igal aastal järjest suuremat laenuvõtmise kohustust, mis kindlasti tekitaks probleeme. Seetõttu oleks, ma arvan, problemaatiline öelda, et näiteks riigikaitsekulutusi käsitleme hoopis teises raamistikus ja riik ei püüagi neid püsivate tuludega katta.

valdkondadega, mis on kontsentreerunud suurematesse linnadesse. Seega võib tõesti nii olla, et regionaalne vaade on läinud pisut keerulisemaks. Me ei ole tegelikult väga konkreetselt sellist regionaalpoliitilist mõõdet

Ja võib-olla lisaks sellele avaksite ka natuke seda, kuidas Eestis tegutsevad pangad võiksid solidaarsust üles näidata. Ka Eesti Pank ise on tõdenud, et intressimarginaalid on Eestis kõrged. Kas Eesti Pank on selle küsimusega tegelenud? Aitäh

Eestis oli aktiivselt laual, see, et esiteks on ohtlik erinevaid majandussektoreid tulenevalt konkreetsest konjunktuurist hakata hoopis teistel alustel

soodsamate laenuintressimäärade või kõrgemate hoiuseintressimäärade. Me tegelikult nägime, et Eestis see ka juhtus, näiteks tähtajaliste hoiuste intressimäärad olid meil

teinud soodsamaid pakkumisi Eestis ja Lätis, aga mitte Leedus, kus nende jaoks tegevustingimused on keeruliseks muutunud. Nii et sellised anekdootlikud näited vähemalt sellest, kuidas kuidas erinevad maksuotsused on ka pangakliente erinevalt mõjutanud, on täiesti olemas. Te küsisite lõpetuseks ka selle kohta, kas Eesti Pank on midagi teinud selleks, et

oleks võimalik õigusraamistikku muutes pisut veel teravdada konkurentsi pankade vahel, mitte ainult uute laenuklientide nimel, aga ka nii, et nad konkureeriksid rohkem juba olemasolevate klientide hoidmise

Nii et ühelt poolt on see klientide kätes, teisalt on ka selles regulatiivses keskkonnas võimalik üht-teist teha. Ja siin me tegelikult vajame ka teie abi. Toomas Kivimägi, palun!

juhtuma hakkab ja millises tempos ja millal võiksid järgmised intressilangetused tulla. Seetõttu ma ka ise tunnen, et ma ei saa täna

ilmselt on tõesti vajalik mõlemat teha. Ma mõistan ka, et puhtalt valitsuse või kogu riigiaparaadi tegevuskuludelt kokkuhoidmise võimalused on piiratud, kuna kulude kasv on viimasel ajal tulnud suuresti läbi erinevate toetuste ja riigilt palka saavate inimeste palgatõusudelt. Seetõttu lihtsalt tegevuskulude kärpimine ilmselt liiga kaugele ei vii.

Aitäh küsimuse eest! Meil on tõesti nominaalsed ja reaalsed majanduse hinnangud viimastel aastatel lahknenud just seetõttu, et hindade tõus on olnud nii kiire ja see peegeldub selles

Eks on ka tõsi, et olukorras, kus nii järsud muutused toimuvad erinevates hindades, võib olla ja kindlasti ongi palju raskem täpselt mõõta, kuidas erinevate kaupade ja teenuste kaale näiteks hinnaindeksis oleks õige ajas kohendada. Me ise oleme ka Eesti Pangas tähelepanu pööranud sellele, et võib-olla näiteks see metoodika, mida on kasutatud

Teie vastasmajast on väga selgelt öeldud, et tegelikult oleks vaja kiiremas korras lähiaastatel riigikaitsesse lisaraha suurusjärgus 1,6 miljardit eurot.

valitsuse ja riigina laenama ja oma laenukoormust suurendama, sest see tooks lõpuks kaasa teist laadi probleemid. Siin oli varasemalt kolleegil küsimus, kas võiks perspektiivi olla näiteks Eesti investoritele suunatud võlakirjaemissioonil, eriti kui see siduda kaitsevõime tugevdamise eesmärgiga. Ma arvan, et kindlasti see on ka üks asi, mida võiks proovida. Muidugi sisuliselt see tähendab laenu võtmist konkreetselt kaitsekulude katmiseks, aga aga kui me tegelikult juba niikuinii laenu võtame, siis võib neid erinevaid võimalusi, kuidas seda täpselt teha, kindlasti arutada. Ma arvan, et see on üks asi, mida tasub proovida. Ester Karuse, palun! Aitäh, hea aseesimees! Aitäh, hea ettekandja, selle põhjaliku ülevaate eest! Mina ise olen pärit Valgamaalt ja mind painab ikka see regionaalse arengu teema. Tegelikult me teame, et majanduse areng, tööhõive ja palgatase võivad piirkonniti olla väga erinevad. Eks ongi. Eesti Pank ei saa seda otseselt niimoodi mõjutada ega muuta, aga minu arvates oleks väga hea mõte teha seda näiteks koolisüsteemi pakkudes erinevaid rahatarkuse programme, just näiteks majanduskeskustest väljaspool või siis maapiirkondades. Kas Eesti Pank on juba teinud selliseid algatusi või on teil midagi sellist vahvat plaanis? Aitäh,

teemasid proovinud edendada. Alles paar nädalat tagasi me tunnustasime Eesti Pangas õpetajaid, keda me omalt poolt toetame selle

aastaks 2035 ja kas teil on ka mõni hea konkreetne soovitus, millele peaks eriti rõhku panema, et see korralikult tehtud saaks? Aitäh küsimuse eest! See kindlasti on väga ambitsioonikas plaan. See seondub sellise üldise Eesti majanduse konkurentsivõime teemaga, millele me tegelikult eelmisel aastal keskendusime. Ma viitasin siin ühele suuremale avalikule üritusele, mida me korraldasime, samuti lõi Eesti Pank Pank kaasa majanduskomisjoni loodud eksperdikogus, kes hiljuti ka siin Riigikogu suures saalis oma järeldusi teile tutvustas. Minu ees on kokkuvõte sellesama eksperdikogu järeldustest, kus on ka Eesti Panga sisend, nagu ma viitasin.

märksõna alla, ja eks need on asjad, millega tasub tegeleda. Austatud Eesti Panga president, ma tänan teid teie ettekande eest, ma tänan teid teie vastuste eest. Suur tänu! Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Andres Suti. Palun! Ärge tulge jooksuga, muidu murrate veel hüppeliigesed ära.

suures osas tagasivaade. Ma tahaksin tagasivaatenurgast alla joonida kaks asja, mis on minu meelest väga olulised. Üks asi on tähelepanu [pööramine] küberkerksusele. Arvestades, mis olukorras me toimetame, on elutähtsate teenuste küberkerksus

Samamoodi kehtib see tegelikult [kogu] Euroopa kohta. Sellepärast on mul väga hea meel, et Eesti Pank on konkurentsivõimele tähelepanu pööranud, sest

tehisintellektist, mille mõju on võrreldav interneti loomisega või personaalarvuti kasutuselevõtuga, nii et me oma suhtelised eelised suudaksime ära kasutada. Sama käib haridus- ja talendipoliitika kohta. Mulle tegelikult väga meeldis küsimus rahatarkusest. See on kindlasti valdkond, millele me peame palju rohkem tähelepanu pöörama ja kuhu aega investeerima.

arengu ja trendide prognoosimisele, erinevate simulatsioonide ja stsenaariumite hindamisele, sest pangal on olemas võimekus, väga head inimesed. Ja ma arvan, et mida rohkem me suudame läbi harjutada erinevaid majandusarengu stsenaariumeid, seda paremini me suudame tegelikult ka riigi tasandil majanduspoliitikat kujundada.

Ja viimasena: on väga hea, et ka eelarvenõukogu on teinud head tööd. See on üks oluline sõltumatu kõrvalseisja, kes hindab Eesti rahanduspoliitikat, sõltumata sellest, kes parasjagu valitsuses on. Selle institutsiooni sõltumatusesse ja professionaalsusesse tuleb tuleb jätkuvalt investeerida ja sellele tähelepanu pöörata. Omalt poolt ja fraktsiooni poolt soovin Eesti Pangale jõudu ja tarkust Euroopa ja euroala majanduse ja rahapoliitika kujundamisel ja Eesti majanduse kasvuambitsioonide realiseerimisel. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Ma tänan Eesti Panga presidenti ja Eesti Panka selle ülevaate eest ja teie töö eest eelmisel aastal kõiki Riigikogu liikmeid, kes lõid kaasa sellel arutelul! Esimese päevakorrapunkti menetlemine on lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Finantsinspektsiooni 2023. aasta aruanne. Lühidalt kord. Kõigepealt on Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri ettekanne kuni 20 minutit, seejärel küsimused. Iga Riigikogu liige võib esitada ettekandjale ühe suulise küsimuse. Ja siis on läbirääkimised, fraktsioonide esindajad. Mul on suur au paluda Riigikogu kõnetooli Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Palun!

Austatud Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Aastaaruande esitlemine on veidi nagu jõulud: tuleb kord aastas, aga nõuab põhjalikku ettevalmistust ja tekitab nii põnevust kui ka natukene stressi, vähemalt minul.See on minu jaoks juba päris mitmes kord, kui hiliskevadel jõulutunne tekib. Mul on seejuures suur au ja privileeg seista siin teie ees ning anda ülevaade Eesti finantssektori olukorrast, möödunud aasta finantsjärelevalve väljakutsetest ning tulevikuperspektiividest. Kõik see on täpsemalt kirjas meie aastaaruandes.Enne Enne kui sukeldun üksikasjadesse, tahaksin meelde tuletada, et vastavalt Finantsinspektsiooni seadusele on inspektsioonil kohustus esitada Riigikogule aastaaruanne. See nõue tuleneb rahvusvahelistest standarditest. Nende kohaselt peab finantsjärelevalve olema sõltumatu erinevatest võimuharudest ja ideaalis peab finantsjärelevalve aru andma otse otse kõrgeimale võimule, parlamendile. Meie aastaaruanne võimaldab teil, austatud parlamendiliikmed, saada ülevaade mitte ainult finantssektorist laiemalt, vaid ka sellest, millega Finantsinspektsioon aasta jooksul tegeles. Osa tegevusi kolleeg president Müller ka juba kirjeldas, kuna meil on seal keskpangaga tugev ühisosa. Alustame heade uudistega. Eesti pangandusel ja finantsturul tervikuna läks 2023. aastal paremini kui kunagi varem. Tõusvad intressimäärad kasvatasid hüppeliselt pankade tulusid. Vastupidav erasektor ja tugev tööturg hoidsid samal ajal ära suured laenukahjumid. Pankade krediidikvaliteet püsis selle tulemusena väga hea. Ka hoiuseid suutsid pangad piisavalt kaasata. Nende maht kasvas eelmisel aastal üle 5%. tuleb täheldada, et kõrgete intresside jahil olevate välismaiste, Euroopa Liidu teiste pankade nõndanimetatud platvormihoiuste osakaal meie pisipankade ressursis on päris suur, mõnes väiksemas pangas koguni valdav. Samuti täitsid pangad suure varuga likviidsusnõudeid ja hoolimata mõne üksiku panga nõuetelähedasest kapitalitasemest, püsis kogu sektori kapitaliseeritus tugevana, võib isegi öelda, et tugevaimana Euroopas. Selle ilusa pildi taga on aga riskid, täpsemalt ebakindel geopoliitiline ja majanduslik olukord. Ja see teeb meile muret. Finantsjärelevalve tegevus pole ju tegelikult midagi muud kui järjepidev riskide juhtimise kvaliteedi kontrollimine turuosalistes. Me tuvastame finantsturgu puudutavad riskid ning kontrollime, kas pangad ja teised finantsjärelevalve alla kuuluvad ettevõtted juhivad neid piisavalt hästi. Nii hästi, et säiliks usaldus finantsturu vastu ja teenuste kättesaadavus. Nii et me ei saa 2023‑ndasse, heasse aastasse kinni jääda. Peame olema valmis karmimaks lähitulevikuks ja riske maandama. Alustame geopoliitika mõjust finantssektorile. Sõda Ukrainas puudutab meie finantssektorit peamiselt läbi finantssanktsioonide ja sinna suunasime ka oma fookuse. Finantsinspektsioon juhtis panku pöörama rohkem tähelepanu oma süsteemidele ja tööriistadele, mis võimaldavad neil ehk pankadel tuvastada inimesi ja ettevõtteid, kellele sanktsioonid kehtivad. Pankadele on sellega pandud üsna suur vastutus. Nad peavad oma miljonite klientide seast leidma üles need, kes on kantud sanktsiooninimekirja, ehk isikud, kelle varale või tegevuse ohjeldamiseks on sanktsioonid suunatud. Terade eraldamine sõkaldest vajab häid süsteeme ja pädevaid töötajaid ja just nende toimimist Finantsinspektsioon pankades kontrollibki. Seoses sõjaga Ukrainas on meie IT‑audiitorid märganud küberrünnete mõningast hoogustumist. Seega nõudis Finantsinspektsioon pankadelt,

Pankade kiituseks võib öelda, et nad on küberrünnakute tõrjumise ja hädaolukordadeks valmistumisega seni hästi hakkama saanud.

Finantsinspektsioon testis eelmisel aastal pankade vastupanuvõimet kriiside suhtes ja hindas ka pankade ärimudeleid, juhtimist ja riske kapitalile. Kogutud infole tuginedes nõudsid inspektsioon ja Euroopa Keskpank pankadelt 849 miljoni euro väärtuses lisakapitali hoidmist. See pakub lisakindlust nii hoiustajatele, pankadele kui ka finantssektorile tervikuna.

kuid ka selle ilusa pildi tagant leiab vihjeid, et olukord võiks olla veelgi parem. Nii hakkas näiteks eelmisel aastal kasvama Finantsinspektsioonile esitatud kliendikaebuste arv. Lähema vaatluse tulemusel selgus, et üle 70% kaebustest olid seotud makse‑ ja krediiditeenustega. Need on need teenused, mida tarbijad tarbivad iga päev. tuvastanud, et põhimakseteenuste osutamisega on probleeme, suunas Finantsinspektsioon finantsturul tegutsevaid ettevõtteid käituma tarbijate suhtes vastutustundlikult.

Lisaks soovime võtta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt üle vastava järelevalvepädevuse – järelevalve põhimakseteenuste osutamise üle. See tähendab seaduse muutmist. Julgen arvata, et Finantsinspektsioonile esitatud tarbijakaebuste arv kasvab lähiaastatel veelgi. Kohe selgitan, miks. Finantsinspektsioon ei tee järelevalvet sugugi mitte kogu finantssektori üle, vähemalt veel mitte. Osa valdkondi on endiselt reguleerimata ja just seal tegutsedes on ka tarbijatel rohkem muresid. Kasutan siin juhust ja tänan kõiki, kes usuvad Finantsinspektsiooni võimesse seni reguleerimata valdkondi finantssektoris ohjata ja õigele teele suunata. Krediidiinkassode järelevalveks hakkas Finantsinspektsioon valmistuma juba 2019. aastal: koostasime vastava turuülevaate ja tegime ettepaneku see turusegment ka seaduse fookusesse võtta. Krüptovaraturu osas soovitasime juba 2017 riigil oluliselt konservatiivsem olla, kuna sassis toa kraamimine on hoopis ebameeldivam kui selle eos korrashoidmine.

Kuigi Finantsinspektsioon osales eelmisel aastal kokku üle 50 õigusakti eelnõu väljatöötamisel, siis nende kahe seaduseelnõu – inkassode seadus ja krüptoturgude rakendusakt – sisusse panustasid inspektsiooni eksperdid kindlasti kõige rohkem. Nendel seadustel on suur mõju nii Finantsinspektsiooni tegevusele kui ka finantssektorile laiemalt. Kasvab nii Finantsinspektsiooni halduskoormus kui ka järelevalve alla kuuluvate ettevõtete arv ning sellega koos kindlasti ka tarbijakaebuste arv. Kuna me näeme, et tarbijavaidluste arv kasvab, siis meenutan teile, et Finantsinspektsioon on nüüd juba aastaid rääkinud finantsombudsmanist, vahemehest, kes võiks tegutseda Finantsinspektsiooni juures, aidates lahendada finantssektoris tegutseva ettevõtte ja tarbija vahelisi vaidlusi. Finantsinspektsioon finantsjärelevalve‑ ja kriisilahendusasutusena ju üksikkaebusi ei lahenda. Kaebused on meile oluliseks märgiks riskidest ja trendidest turul. Korduvalt on Finantsinspektsioon rõhutanud ka seda, et uute valdkondade järelevalvega seotud kulusid ei peaks pangad ega ka teised järelevalve alla kuuluvad ettevõtted kinni maksma. Seda võiks ikka [ettevõtted], antud juhul siis krüpto‑ ja inkassoettevõtted ise teha. Kvaliteetse järelevalve tegemiseks uute valdkondade üle peab Finantsinspektsioonil olema nii piisavalt raha ja töötajaid kui ka tehnilisi lahendusi järelevalve teostamiseks esimesest päevast alates, mil need valdkonnad Finantsinspektsiooni katuse alla tulevad. Meil peab olema võimalus värvata uusi spetsialiste ja nendel uutel spetsialistidel peab olema koht, kus tööd teha. Selleks kõigeks on Finantsinspektsioon juba valmistunud. Kui praegu töötab Finantsinspektsioonis 126 inimest, siis aasta lõpuks võib meid olla juba enam. Ühe järelevalveasutuse kohta võib see tunduda üsna palju, aga aga tegelikult on Finantsinspektsioon töötajate arvu poolest Euroopa Liidus kõige väiksem finantsjärelevalveasutus.

ning uusi järelevalvevaldkondi on lähiaastatel silmapiiril paistmas veelgi. Näiteks on Euroopa Liidus juba välja töötatud regulatsioon tehisintellektilahendustele, mis seab ootused ka finantsjärelevalve tööle. Taamal on terendamas täiendav regulatsioon krüptovaraturgudele,

kuna seaduses sätestatakse: finantsturu stabiilsuse ja läbipaistvuse hoidmise kohustus nõuab mittehooletut suhtumist tegevusloa menetlusse. Taotleja makstav menetlustasu on aga ligi 20 korda väiksem. Kuna meid rahastavad olemasolevad finantsjärelevalve subjektid, siis sisuliselt subsideerivad nad tegevusloamenetlusi. Meile esitati ja ja me ka analüüsisime ligi 9000 aruannet. Me hindasime 300 inimese sobivust finantssektoris tegutsemiseks. Viisime lõpule 25 olulise osaluse menetlust. Andsime välja 21 soovituslikku juhendit. Neile lisanduvad rutiinsed järelevalvetoimingud, kohapealsed kontrollid, stressitestid, finants‑ ja õigusanalüüsid, ettekirjutused ja ka mõned trahvid kahjuks. Koormus Finantsinspektsioonile kasvab ja lahendus selle koormusega hakkama saada on lihtsamaid tegevusi automatiseerida. Sellega me oleme ka alustanud. Teine aspekt on peatada kas või ajutiselt reguleerimise kihk, lasta turuosalistel ja järelevalvetel kohanduda ning rakendada olemasolevat õigustikku. Minu meelest oleme finantssektori reguleerimisega liiale läinud, arvates, et iga menetlust peab peegeldama uus seadus. Lõpetuseks tahaksin tänada teid, austatud parlamendiliikmed, usalduse ja koostöö eest. Tahan tänada ka selle eest, et te olete Finantsinspektsiooni mõnes asjas kuulda võtnud. Aastaid rääkisime vajadusest tõsta finantssektoris trahvimäärasid ja nüüd on see teoks saanud. Tegime eelmisel aastal üle miljoni euro väärtuses trahve. Võimaluse korral jätkame sellega. Kuigi ei tahaks, aga mõnikord on rikkumised lihtsalt sellised, millele tuleb reageerida. samas on lihtsate rikkumiste jaoks, nagu näiteks punase tulega tee ületamine, mõeldud väärteomenetlus finantssektoris professionaalsete turuosaliste järelevalve jaoks nagu sea seljas sadul. Lisaks endiselt: kus on finantsombudsman? Miks me ei soovi inimesi aidata? Finantsinspektsioon jätkab tööd selle nimel, et tagada Eesti finantssektori stabiilsus ja usaldusväärsus. Meie eesmärk on kaitsta hoiustajaid, toetada finantssektori arengut ja tagada seejuures finantsturu aus toimimine. Aitäh tähelepanu eest! Suur tänu, hea juhatuse esimees! Teile on ka küsimusi, läheme nende juurde. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees! Küsimus puudutab sedasama krüptovaluutat ja arenguid selles valdkonnas. Te ütlesite, et nende inimeste arv, kes kaebustega pöörduvad teie poole, on kasvanud, kui ma õigesti mäletan. Kui palju nende seas on neid inimesi, keda on kuidagi puudutanud tegutsemine krüptoturul, ja mis te nendega teete praegu? Tänan küsimuse eest! Hetkel teostab krüptovaraturu üle järelevalvet Rahapesu Andmebüroo. Me eeldame, et enamik kaebusi laekub sinna, aga seda öeldes ma võin kinnitada, et kaebusi krüptovaraga seonduvalt laekub ka meile. Ja peamine kaebuse sisu on see, et inimesi on petetud, nad on langenud kelmuse ohvriks. Ja mida me siis teeme? Kuna Eestis, ja mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt, on kelmus siis me loomulikult võtame selle informatsiooni ja vastavalt seadustele edastame selle kas kuriteokaebusena või lihtsalt taustainformatsioonina politseile ja teistele uurimisasutustele. See on üks asi. Ja teine asi:

head krüptoteenust pakkuma, siis ta teab, et Finantsinspektsioon on hoiatanud, et see võib olla mingisugune püramiidskeem, muidu kelmus, mingi kriminaalne skeem.

nendel krüptoteemadel ka juttu ja arutelu läks kohati üsna kirglikuks. Mida te ütlete lihtsale inimesele, kellel on tekkinud tunne, et tegemist on lihtsalt pikale venitatud püramiidskeemiga? Kuidas seda perspektiivi hinnata? Kas tegemist

Teiseks, kui inimene tunneb, et ta on piisavalt kindel investeerimismaailma sukeldumiseks, siis võiks alustada vähem riskantsete investeerimisobjektidega. Krüptovara reeglina oma volatiilsusest tulenevalt, oma alusvara puudumisest või mõnikord ka alusvara kohta asümmeetrilise informatsiooni olemasolust tulenevalt on riskantne volatiilne investeering. peaks ikkagi kümme korda enne mõtlema, kui ta võtab krüptovara investeerimisobjektiks. Eelmine vastus juba kätkes seda, et mõnikord võib see olla hoopiski kelmus ja mitte päris investeerimisobjekt. Kümme korda mõõda, üks kord lõika, on minu soovitus.

Tuleb tunnistada, et Finantsinspektsioonile on tõepoolest isegi lähinädalatel tulnud järjest tööd juurde sellestsamast saalist ja on tekkinud õigustatud küsimus, et kas te ikka saate hakkama. Te natuke peatusite sellel, et teie ametkond tõenäoliselt kasvab,

nüüd hoiu‑laenuühistutest. Ma selles mõttes pean teid, head parlamendikolleegid, kurvastama, et meie seisukoht on läbi aastate olnud üks ja seesama. Ma kordan selle lihtsalt üle.

Mida kõrgem on riskiisu, mida riskantsemaid kliente pank on võimeline võtma või tahab võtta, sest tema ärimudel näiteks on selline, seda paremad peavad olema riskikontrollisüsteemid. Paremad riskikontrollisüsteemid reeglina tähendavad ka suuremaid investeeringuid ehk algselt mingeid kulusid, mis tuleb teha. Mida Finantsinspektsioon selle juhtumi puhul vaatab, on see, kas sellele riskiisule on vastav riskikontrollisüsteem. Me ei hakka ühelegi pangale ütlema, et sul on liiga madal riskiisu või sul on liiga kõrge riskiisu. Meil on ettevõtlusvabadus. Iga pank määratleb seda ise. Mida klassikalised finantsjärelevalved teevad, on see, et nad ütlevad: ahah, sina oled sihukese ärimudeli kehtestanud, sul on siuke riskiisu, näita nüüd, milline on sinu riskikontrolli organisatsioon. Kas see ikka on võimeline tegelema nende riskide optimaalse määratlemise, mõõtmise ja juhtimisega, mida teie riskiisu teile ütleb? See on see, millega meie tegeleme.

Vabandan ette, kui mu küsimus ei ole väga asjatundlik, aga seda valdkonda ma ei tunne, julgen seda tunnistada. Aga olen seda jälginud ja näen, kui palju teile tuleb juurde lisaülesandeid, nii nagu te ka kirjeldasite. lisaks trahvimisele ja kõigele muule, millest te juba ülevaate andsite, on Finantsinspektsioonil ka selline, ma ei tea, nõustamise või nõuandmise roll või kas teie poole võib pöörduda hea soovituse saamiseks, et mitte üldse sattuda olukorda, kus on vaja trahvida? Aitäh,

Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja, suur tänu ettekande eest! Siin saalis on vahepeal olnud jutuks trahvide temaatika. Miljon eurot tundub ühest küljest suur [summa],

ja lisaks teha talle trahvi, et tal ei tekiks tunnet uuesti pettust toime panna või

See on selles mõttes keeruline küsimus, et enamik sellest väljub finantsjärelevalve perimeetrist, mitte filosoofia mõttes, aga tehniliselt. See on rohkem küsimus kriminaalmenetlusest ja

Kas see on normaalne? Ma arvan, et see ei ole normaalne. Kas see kuidagi heidutab kelme? Ei, see ei heiduta kelme. See näitab, et meie süsteem on nõrk ja rikkumised, kuriteod võivad ära tasuda. See on täiesti vastupidine sellele, mis peaks olema. Kuritegevus ei tohi ära tasuda.

vihjasin sellele, et väärteomenetlus, mis on loodud lihtsate rikkumiste jaoks, tavainimeste jaoks, ei toimi professionaalsel finantsturul. Seal ei ole vaja nii palju garantiisid, see menetlus ei pea olema nii põhjalik ja nii edasi ja nii edasi. Enamikus Euroopa

Te mainisite, et hindate pankade riskiisu ja vastavaid meetmeid, mida pangad on sisemiselt kasutusele võtnud selleks, et riskid oleksid hallatud.

mis on järelevalve vaatest see riskiisu, mida me erinevate finantsinnovatsioonidega pangakontode avamise juures tolereerime. Kas me püüame kala minimaalse võrgusilmaga või on meil ka natuke suuremat võrgusilma? Kuhu see tasakaal on asetunud? Aitäh,

ühe hea Rootsi kolleegiga just arutasime seda mõned ajad tagasi ja tundub, et näiteks Rootsis on samamoodi arenguruumi pankade ja nende klientide vahelises kommunikatsioonis. See on natukene nurgeline.

Küberründed vähemalt sõja esimeses faasis ei suurenenud, need on nüüd hiljem suurenenud. Aga ma siin [juba ennegi] vihjasin ja viitasin, et meie pangad on

suhteliselt põhjaliku rehaga pangad üle käinud. Pangad ise on oma kliendibaasid üle vaadanud ja seetõttu ei ole tekkinud olulisi komplikatsioone finantssanktsioonide täitmisel. Ja viimane, krediidirisk. Need riskid ei ole ka realiseerunud. Jah, tarneahelad on ümber mängitud.

Aitäh! Ma kasutan võimalust tänada sotsiaaldemokraatide poolt nii Eesti Panga presidenti kui ka Finantsinspektsiooni

tegelenud. Finantsinspektsiooni valdkonnas on sotsiaaldemokraadid enda südameasjaks võtnud tagatiseta tarbimislaenud. Me oleme ka Finantsinspektsiooni juhi ja teiste ametnikega kohtunud

aga ka väga keerulisi teemasid, millega tegeleda. Aga kindlasti ei ole me veel sealmaal, kus me saame öelda, et nüüd on kõik ja nüüd on tehtud. Ma usun, et ka Finantsinspektsioonil

aidata Eesti inimesi ja tagada Eesti kohtusüsteemi parem toimimine. Nii et ma loodan küll, et ühel hetkel see, mida te, härra Kessler, olete välja toonud, saab teoks.

Finantssüsteem on majanduse vereringe, mistõttu on väga oluline, et see toimiks sujuvalt, hästi. Eesti on kogenud tagajärgi, kui need protsessid ei ole olnud parimad ja on olnud reguleerimata, järelevalvamata, juhendamata.Ma arvan, et praeguseks me oleme seisus, kus me oleme enam-vähem katnud või katmas kogu finantssüsteemi. Värskelt on võetud vastu regulatsioon, mis võtab järelevalve alla krüptoturud, krediidiinkasso.

Ma nimetaksin mõned asjad, mis vajaksid meiepoolset tähelepanu. [Esimene laenu- ja hoiuühistute üle toimuva järelevalve lahendus. Ma tõesti loodan, et need lahendused jõuavad Riigikokku sügisel. See on veninud. Teine teema, mis ei käi otseselt järelevalve alla, aga on väga oluline selleks, et finantssüsteem hästi toimiks, ka see osa, mis puudutab ohjeldamatult laenu võtmist, on positiivse krediidiregistri loomine. loomine. See on veninud lubamatult kaua. Lahendused on olemas, aga otsustamise küsimus on. Ja siis ka täna siin korduvalt mainitud niinimetatud sotsiaalkonto küsimus või põhimakseteenuse küsimus, millele

Mis see lahendus täpselt on? Kas tuleb parandada praktikaid? Ilmselt ka seda, sest teistes euroala riikides on ju põhimõtteliselt sama regulatsioon, mis meilgi, ja see toimib.

Nii et on veel asju, mis tuleb ära lahendada. Ma ütlesin, et finantssüsteem on vereringe, ta peab toimima korralikult. Aga me ei saa seda vereringet ka jäigaks muuta, suruda seda väga kitsastesse raamidesse, sest ka siis ei hakka asjad liikuma. Või nad [hakkavad] liikuma väga aeglaselt, väga pikki teid mööda, kogu asi läheb kohmakaks ja kokkuvõttes on kahju ühiskonnale ja majandusele märkimisväärne. Meil ei ole võimalik luua ideaalset ja vigadeta toimivat süsteemi.